Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.) Уважаеми дами и господа народни представители, днес е първият ден от новата сесия на Народното събрание, който се явява и първа сряда за месец януари, поради което програмата ни за тази седмица е съобразена с нарочните правила в Правилника за първата пленарна сряда за всеки месец. Програмата включва предложение на парламентарните групи по реда на чл. 50, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. С оглед ротацията на парламентарните групи първи за този месец са от Парламентарната група на БСП лява България, следвани от Парламентарната група на Движението за права и свободи и по низходящ ред, с оглед числеността на групите. Постъпило е предложение от групата на БСП лява България като точка първа – без подлагане на гласуване, в програмата ни за днес: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители Михаил Миков и група народни представители. Предложението от Парламентарната група на Движението за права и свободи става съответно точка втора, без подлагане на гласуване: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. Вносители – Лютви Местан и група народни представители. Няма постъпили предложения от групите на Реформаторски блок, Патриотичен фронт, Български Онова, което следва да подложим на гласуване като Проект за програма за работата ни тази седмица включва: 3. Проекти на решения за промени в постоянни комисии. Вносители – Цветан Цветанов и Красимир Велчев от групата на ГЕРБ, и Валери Симеонов – от групата на Патриотичния фронт.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

г. 6. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд

Проект за решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г. Вносител – Министерският съвет. Парламентарен контрол по чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – предвиден за днес, първата сряда, повтарям, на месец януари от 12,00 ч. Това е така нареченият „хот” блиц контрол. 9. Парламентарен контрол по чл. 91-103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. По предложение на Председателския съвет той ще започне в 9,00 ч. в петък, поради големия брой въпроси и питания към министрите. С оглед времето за отговори на тези актуални въпроси са ни нужни повече от 16 часа за въпросите, които до момента са постъпили. Подлагам на гласуване предложения Ви проект в частта, която подлежи на гласуване.

Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 17 декември 2014 г. до 13 януари 2015 г.: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. Вносител – Лютви Местан и група народни представители. Водеща – Комисията по правни въпроси. Разпределен е още на Комисия по вероизповеданията и правата на човека и Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Проект за решение за попълване състава на Комисията по взаимодействието с неправителствени организации и жалбите на гражданите. Вносители – Цветан Цветанов и Красимир Красимир Велчев. Проект за решение за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Вносители – Цветан Цветанов и Красимир Велчев. Проект за решение за необходимостта от преразглеждане на политиката на санкции на Европейския съюз във връзка с конфликта в Украйна. Вносители – Михаил Миков и група народни представители. Разпределен е на Комисията по външна политика. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация. Вносител – Министерският съвет. Водеща – Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Разпределен е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за гарантиране на влоговете в банките. Вносител – Министерският съвет. Водеща – Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация. Вносители – Методи Андреев и група народни представители. Водеща – Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Ще го гледа и Комисия за контрол над Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България. Вносители Светла Бъчварова и група народни представители. Водеща – Комисия по образованието и науката. Актуализирана Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисия по правни въпроси; Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика; Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

информационни технологии и съобщения. Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България. Вносители – Борислав Великов и група народни представители. Водеща – Комисия по образованието и науката. Законопроект за изменение на Закона за туризма.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси като водеща и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по икономическата политика и туризъм. Проект за решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вносител е Михаил Миков и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по културата и медиите, и още: Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика и туризъм Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносител е народния представител Петър Славов. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен е още на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Законопроект за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен е още на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по правни въпроси, Комисията по външна политика. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен е още на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по икономическата политика и туризъм. Още няколко съобщения. С молба от 19 декември 2014 г. господин Мустафа Карадайъ и господин Хасан Адемов заявяват, че оттеглят внесен от тях Законопроект за изменение на Кодекса за социалното осигуряване. На 29 декември 2014 г. от Сметната палата в Народното събрание е внесена Годишна програма за одитната дейност на Сметната палата за 2015 г. Същата е изпратена на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. В периода от 6 до 13 януари 2015 г. в Народното събрание са постъпили два материала от Националния статистически институт, съдържащи резултати от статистически изследвания относно ключови показатели за развитие на икономиката към 30 декември 2014 г.; бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през декември 2014 общ индекс на цени на производител в промишлеността и индекси на цени на производител на вътрешния пазар за ноември 2014 г.; индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно” без търговията с автомобили и мотоциклети; индекси на промишленото производство; индекси на строителната продукция. Материалите са в Библиотеката на Народното събрание, достъпни за всички народни представители. На 6 януари 2015 г. в Народното събрание е постъпило Решение за прекратяване на производство № ЗП-234-14-264 от 18 декември 2014 г. на Комисията за предотвратяване, установяване на конфликт на интереси във връзка със сигнал против Иван Кунчов Мавров като член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. С мое писмо материалът е предоставен на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. И последно съобщение – министърът на отбраната уведомява Народното събрание, че със свои заповеди е разрешил: преминаването през и пребиваването на територията на Република на въздухоплавателни средства и военнослужещи от Въоръжените сили на САЩ за времето от 6 – 20 януари 2015 г. по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България. С нарочна втора заповед е разрешил провеждането на съвместна българо-американска подготовка за времето 2 – 30 януари 2015 г., в която ще участват сили и средства на Въоръжените сили на Съединените американски щати, Република Сърбия и Румъния. Уведомленията са предоставени на Комисията по отбраната. Преди да преминем към дневния ред, по традиция във всеки първи пленарен ден от новата пленарна сесия има възможност парламентарните групи да заявят приоритетите Ви за законодателна програма и теми за обсъждане в предстоящата сесия. По решение на Председателския съвет ще се излъчва директно по Националното радио и Ако имаме готовност, можем да започнем с изявленията от името на парламентарните групи, според големината на същите.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! От името на Парламентарната група на ГЕРБ поднасям нашите съболезнования към близките на жертвите от терористичните атаки в Париж. България е солидарна с болката и скръбта на френския народ. С участието на премиера Бойко Борисов в Марша на солидарността в Париж страната ни се присъедини към нациите, осъждащи остро всички прояви на тероризъм и екстремизъм. Няма цели, които да оправдаят отнемането на човешки живот по толкова антихуманен начин. Ето защо България трябва по всякакъв начин да се противопостави на подобни действия навсякъде по света и в същото време да гарантира сигурността на своите граждани. В национален план България започна 2015 г. много по-спокойна, по-стабилна и по-позитивно ориентирана, отколкото започна 2014 г. Преди няколко месеца страната ни се намираше в състояние на продължителна политическа турбулентност, финансова безтегловност и международна изолация. Изминалата година беше белязана от регрес, бедност, бедствия, скандали, а лицето на България пред света се запомни с мащабните граждански протести. Доверието на българските граждани към институциите в държавата се срина до безпрецедентно ниски нива. Това беше резултат от безпринципната тройна коалиция на БСП, ДПС и „Атака”, чиято единствена идеологическа платформа бе желанието да унищожи политическа партия ГЕРБ. Мъдростта на гражданите обаче взе връх и сложи прът в колелото на тази нелегитимна тройна коалиция. Българските граждани не се подадоха на анти-ГЕРБ манипулации и на два последователни национални избора показаха „червен картон” на провалилите се социалисти, либерали и националисти. Отвращението към политиката, която правителството Орешарски умишлено създаде у българските граждани, доведе до рекордно ниска избирателна активност на предсрочните парламентарни избори и раздроби народното представителство в Четиридесет Този резултат изправи ГЕРБ пред тежкия избор между политическото си бъдеще и спасяването на държавата. Време беше за съдбоносни решения, за мъдрост и за компромиси. Председателят на ГЕРБ даде исторически пример за бъдещите поколения как трябва да постъпва отговорният български държавник във време на криза. Отстъпвайки крачка назад от позициите си по множество въпроси, Борисов даде възможност на всяка от политическите сили в Четиридесет и третото народно събрание да участва равноправно в процеса на формиране на новото правителство на националното спасение. Някои партии приеха отговорно подадената ръка, други намериха разумни аргументи да не участват в управлението, трети откровено се опитаха да саботират процеса по сформиране на новото правителство. Въпреки всички опити за извиване на ръце и заплахи за мира в страната,

Днес, два месеца след съставянето на правителството, можем смело и категорично да заявим, че партия ГЕРБ удържа успешно историческия изпит, на който бе подложена. Правителството върна доверието към България на международните ни партньори, в резултат на което Европейската комисия изплати на страната ни около 1 млрд. лв. само за последния месец на 2014 г. и одобри оперативните програми на България за следващия програмен период 2014 – 2020 г. в размер на над 6 млрд. лв. Бяха предприети първите стъпки към провеждането на дългосрочните реформи в сферата на пенсионното осигуряване, здравеопазването, образованието, администрацията и съдебната система. В началото на новата 2015 г. е важно да изведем правилните изводи от изминалата година, за да не допуснем старите грешки и да вървим по един по-добър път. На първо място е важно да помним, че властта на политиците произтича от народа, а той не може да бъде лъган и манипулиран дълго време. Затова най-силният аргумент в политиката е истината. Не забравяйте това, уважаеми колеги социалисти. Второ, исторически погледнато всяко управление на БСП завършва с тежка финансова криза и катастрофа, която след това десните управления трябва да поправят. Трето, стабилно управление в България е възможно и без участието на Движението за права и свободи. Четвърто, дори и във време на най-остро политическо противопоставяне пътят към разумния диалог и компромис в името на държавата е възможен. Той обаче минава през отговорно политическо лидерство, каквото демонстрира председателят на Партия ГЕРБ. И пето, успешният ход на коалиционната лодка е възможен единствено когато коалиционните партньори гребат в една посока. Всяко отклонение от това правило не просто обезсмисля труда на всички на борда, но и поставя цялата лодка под риск от потъване. Като най-голяма дясноцентристка партия в България съществен проблем както за страната, така и за ГЕРБ е слабото ляво.

Претенциите на БСП да задава тон на социалната политика у нас имат все по-малко прагматично покритие през последните години. (Шум и реплики от БСП ЛБ.) За ГЕРБ обаче няма успехи извън успехите на България. През 2015 г. ГЕРБ ще продължи да работи, за да не остави наполовина решените проблеми, колкото и да са тежки, който и да ги е създал. Успешното приключване на кризата с Корпоративна търговска банка доказа, че правителството има експертния капацитет и политическата воля да решава системни проблеми. За съжаление, решаването на казуса КТБ струваше милиарди, които можеха да бъдат насочени към мерки за икономически растеж. Затова пред ГЕРБ, като отговорна политическа сила, стои задачата да дадем гаранции, че подобен скандал няма да се повтори. Тази гаранция минава през консервативна фискална политика и стабилна банкова система. Справедливостта е основният мотив за продължаване на съдебната реформа. Дни преди Европейската комисия да обяви поредния доклад за България, ГЕРБ ще подкрепи приетата от правителството актуализирана Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. По този начин групата ни ще подкрепи надграждането на усилията за модернизиране на съдебната власт и осигуряване на европейски стандарт на правосъдие в услуга на гражданите и върховенство на закона. Реформите в Сектора за сигурност също са сред приоритетите на политическа Партия ГЕРБ през новата пленарна сесия. Ще възстановим балансиращата роля на президента да назначава с указ главния секретар на Министерството на вътрешните по предложение на Министерския съвет. Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” излиза от ДАНС и се връща в естествената си среда – в системата на Министерството на вътрешните работи. Възстановява се конкурсното начало за растеж в кариерата в МВР. Възстановява се Главна дирекция „Национална полиция”. Благодарение на тези конкретни мерки България ще поправи нанесените от Орешарски и Йовчев щети на правоохранителната система. Парламентарната група на ГЕРБ ще отстоява и възстановяването на единствения признат и доказал се в цяла Европа успешен модел на функциониране на Сметната палата модела на професионалното начало и персоналната отговорност. Това е моделът, който беше подкрепен категорично и от Европейската комисия, и от Европейския парламент. Ще премахнем партийно-квотното парцелиране на деветчленния състав, в който всеки разбира от всичко. Социалната политика, образованието и здравеопазването също остават наш основен ангажимент към българските граждани. Трайното стабилизиране и гарантиране на осигурителната система ще е централен стълб в работата ни през 2015 г. В същото време чрез приемането на Закона за предучилищното и училищното образование ще реформираме системата за средното образование. Ще гарантираме по-висока грамотност и по-качествено образование за българските деца и ще намалим броя на отпадналите от системата ученици. С промените в здравното законодателство пък ще разширим максимално обхвата на здравните грижи за хората, ще гарантираме равен и качествен достъп до здраве и ще реализираме електронното здравеопазване, чрез което ще се постигне по-качествен контрол върху ресурсите в здравната система. Предстоящите местни избори през есента на 2015 г. ще са тест не само за отношението на хората към управлението на страната, но и за готовността им да делегират повече отговорност на местно ниво. Тези избори ще се особено полезни, ако наред с упражняването на своя политически избор предоставим на гражданите възможност да се произнесат и относно възможните промени в изборното законодателство. Сегашният Изборен кодекс е белязан с толкова съществени дефекти, че постоянно възпроизвежда несправедливост. Пример за това са съществените разлики в електоралната тежест на мандатите в различните региони. Докато съществуват подобни изборни феномени, всеки кабинет ще стартира управлението си с негативи, които му залага самата избирателна система. Темата за купения вот и адекватното му противодействие също продължават да са актуален център на общественото внимание. Въпреки масовото неодобрение и възмущение към този феномен, все още не сме намерили достатъчно надежден и работещ механизъм за справяне с проблема. Ние от ГЕРБ сме решени да отидем докрай при решаването на този проблем и гледаме извънредно сериозно на идеята да се въведе задължителното гласуване. Заявявам го сега, когато хоризонтът за работа на този парламент е три години и девет месеца, за да не бъдем обвинявани, че искаме да променяме изборните правила предизборно. Като председател на Парламентарната група на ГЕРБ призовавам всички народни представители в Четиридесет и третото народно събрание към отговорно поведение, конструктивен диалог и надмогване на теснопартийните и личните интереси. Висотата на тази институция ни задължава в този напрегнат както за България, така и за света момент да вложим всичката си енергия знания и воля, за да намерим най-добрите решения за съществуващите проблеми. Днес повече от всякога политическият егоизъм е неадекватен спрямо предизвикателствата на историческото време. Затова нека всички да работим за стабилността в страната. Единствено по този начин участието ни в Четиридесет и третото народно събрание ще получи позитивна оценка от бъдещите поколения. Пожелавам на всички разум, търпение и толерантност! Благодаря Ви.

Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Благодаря за проявената загриженост за развитието на левицата, която изрази

Според мен тонът и съдържанието на тази реч в по-голямата си част не отговорят на тежките проблеми, пред които е изправена страната и мнозинството български граждани. Само преди дни, както се полага за Нова година, отправихме традиционните пожелания за здраве, благополучие и успехи. В трудни моменти оптимизмът е още по-необходим, стига да не замъглява съзнанието. В атмосфера на загубени надежди щатни и хонорувани политически проповедници продължават да ни ръсят с неолибералната мантра, че все някога ще постигнем дължимото благополучие. Докато страната потъва в натрупаните проблеми, политици и медии отново зоват за реформи, които, вместо с ясна посока и разчети, се представят като фатален, но пречистващ ритуал, който трябва да отрече всяко различно мнение и разумно действие. Тези „пазители на истината” не могат или нямат интерес да признаят, че светът и Европа са навлезли в нова нестабилност, в нов преход – този път към многополюсен свят. Рисковете от разрастването на религиозния, етническия и политическия екстремизъм се увеличават. Масовата реакция на стотици хиляди, които се събраха в Париж тази неделя, показва, че мнозинството не иска да загуби демокрацията, да живее в страх и да попадне в плен на омразата. Но за да запазим свободата не само на словото, трябва да се противопоставим на все по-дълбоките социални разделения, да не премълчаваме трагедията на други стотици и хиляди по света и в Европа, както направихме за няколко души сега. Това може да се постигне само с радикална промяна на политиката и с диалог между нациите и цивилизациите срещу насилието и двойните стандарти. Още през отминалия декември правителството трябваше да представи управленска програма. Такава няма и до днес. Може би тя не е и необходима, за да бъде кабинетът по-отзивчив към претенциите на тези влиятелни кръгове, които му помогнаха да дойде на власт, да откликва на разнопосочните очаквания на партиите, които сглобиха четворната управляваща коалиция, и на нейните негласни тематични партньори. В тази ситуация на социална обърканост, на политическо недоверие и лични разочарования пазачът на фара няма как да се отдаде на собствените си неволи. Затова БСП лява България отново е призвана да освети националното самосъзнание и да защити хората на труда и всички, които искат да помогнат на българската нация да излезе от блатото на прехода на пътя на развитието. Ние изпълняваме своята програма за прогресивна политика, основана на принципите на равенството и социалната справедливост, насочена към устойчива заетост, достойни доходи, достъпни за всички образование и здравеопазване. Ще поддържаме преминаването към прогресивно облагане на доходите на физическите лица в интерес на повечето граждани и на семействата. Преди това обаче ще внесем Законопроект за тълкуване на Закона за данъка върху доходите на физическите лица, за да не се включват в облагаемата основа допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит стаж и професионален опит, както и всички необлагаеми доходи. Това засяга десетки хиляди, а вероятно и много повече хора. Под натиска на синдикатите и на социалистическата опозиция в Народното събрание за тази година бе спряно увеличението на възрастта за пенсиониране. Ние предлагаме изменения в Кодекса за социалното осигуряване за спиране на покачването и на трудовия стаж, и възможностите за гъвкаво пенсиониране на тези 34 хиляди души, които не могат да се пенсионират. Нека да припомня, че правителството на ГЕРБ замрази 14 социални плащания в полза на майките, децата, хората с увреждания и други. Всяка от тези мерки засяга по няколко десетки хиляди хора. Държим да се запазят отговорностите на държавата към образованието – тя да финансира държавните и общинските училища; да съчетава обучението и възпитанието; да се придобиват, освен знания, и умения; да се увеличи социалната роля на училището. Ние продължаваме усилията за ограничаване на монополите чрез промени в Закона за конкуренцията, за да се защитят българските производители и потребителите в големите търговски вериги. Няма как да прескочим и острите проблеми на деня. Хроничен е проблемът с масовата престъпност, особено в малките населени места. За кратко време бяха извършени няколко предумишлени убийства за разчистване на сметки и призоваваме този път органите да направят така, че подбудителите и извършителите да бъдат разкрити и наказани. Бяха спрени десетки влакове, някои от които са безалтернативни като транспорт за хиляди граждани. Добре е, че ръководството на Комисията по транспорт откликна на нашето предложение за свикване на извънредно заседание. Настояваме за промяна на приетото решение на Български държавни железници. Това обаче едва ли ще стане ако не продължат протестите на граждани и представители на местната власт, на синдикатите и на всички, които трябва да отстоят своите права. Ние сме против приватизацията на „БДЖ – Товарни превози”, което допълнително ще изтощи българските железници. Хвалите се, че бяха изплатени почти 4 млрд. лв. за една банка, а правителството се оправдава, че не може да осигури 40 милиона за един от символите на модерна България – железниците. Като споменах за банката да попитам: къде, при кого са липсващите пари? Нали обещахте дори международно разследване? Не виждаме не само резултат, но и усилие да се даде отговорът на въпроса. Докога ще продължава сговорът на мълчанието, който, изглежда, е изгоден за мнозина, в който гражданите отново да плащат сметките на тези, които са ги ограбили? За да не се повтори този сценарий, предлагаме да се създаде временна комисия, която да проучи състоянието на пенсионните фондове и ефективността на финансовия надзор върху тях. Призоваваме парламентарните групи да подкрепят тази инициатива, ако не искат да ги подозираме, че те са свързани и с такива възможни бъдещи измами. Днешното правителство е рекордьор по външни заеми. То предвижда да изтегли 8 млрд. лв. и дългът тази година да достигне 24,5 млрд. лв. Това доближава бюджета за една година, а заедно с частния дълг е почти колкото брутният вътрешен продукт за година. Това е много повече от силно одумваната 1990 г., когато се твърдеше, че България е във финансов колапс. След като България пропиля възможността да реализира големи енергийни и други проекти, след като не можем да разчитаме на сериозна подкрепа нито от Запад, нито от Изток, трябва да се опрем преди всичко на собствените си сили. Но това няма как да стане без нов социално-икономически модел, в основата на който е подкрепа предимно за малките и средни земеделски производители, в това число за кооперациите, без стимулиране на преработването на земеделска продукция и осигуряване на пазари за нея. Няма как да се постигне значителен растеж и устойчива заетост без програма за реиндустриализация и без модернизация на социалната политика за насочване към нова социална държава. Правителството е в плен на сервилна външна политика, лишена от визия и очакваното от гражданите национално достойнство. Лутането в енергетиката и липсата на пряк диалог с тези, без които не могат да се осъществят лансираните проекти, е потвърждение на тази констатация. Липсват ясни национални критерии за оценка на Проекта за Трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции. Подходът към предложенията за инвестиционния план на Европейската комисия да се включват проекти, отпаднали от оперативните програми, без да се търси мнението на бизнеса, няма да постигне необходимото икономическо оживление и по-голям социален ефект. Това говори колко е капацитетът на управляващите в сферата на икономиката. Ние сме направили предложение за преразглеждане на политиката на санкции и контрасанкции и този въпрос трябва все по активно да бъде обсъждан на европейско ниво. Проблемът с бежанците отново чука на нашата врата. За съжаление не използваме дори и всички клаузи на европейското законодателство, на Дъблинските споразумения. Трябва да е ясно, че България е достигнала своя пределен капацитет и ние трябва наистина да се погрижим за интеграцията на хората, които вече са на нашата територия, и безконтролно да приемаме нови вълни, които ще ни поставят пред нови изпитания и пред тежки социални проблеми за българските граждани. През 2015 г. се навършват 25 години от първите многопартийни избори от десетилетия в България. Нека да направим така, че местните избори поне отчасти да върнат доверието в демокрацията, да намалят купения и корпоративен вот. Ние ще предложим стандарти за лява политика в местната власт, ще следваме примера на нашите предшественици социалистите от преди столетия в първите комуни, в общините, управлявани от социалисти, които за първи път са намерили конкретни решения и са дали надежда на хората за бъдещата политика. За съжаление обаче правителството не показва нито посока, нито дава сигурност и перспектива на гражданите, не отстоява национални позиции. Няма виждане за нов модел на социално-икономическо развитие на страната и на Европейския съюз, но нашата задача е доколкото можем да запълваме тези празноти. Ние ще участваме активно в този диалог, ще бъдем категорични и неотстъпчиви, когато става дума за защита на интересите на хората на труда, на правата на всички български граждани, които искат да участват във възстановяването на съвременна България. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Стоилов. От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи – председателят на групата господин Лютви Местан. Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Началото на парламентарния сезон на 2015 г. и и най-вече драматичните събития на брутален тероризъм във Франция са достатъчно основание за един много по-глобален анализ, който надхвърля параметрите на националната политика. Той опира до смисъла, състоянието, перспективата и дори далечната визия за съвместното ни съществуване, за способността на Европейския съюз да се самоосмисли като организъм, за потенциала им и мотивацията на НАТО да реализира основното си предназначение за колективна отбрана. Терористичният акт в Париж преди седмица идва не само като потвърждение на отдавна направените изводи за нетрадиционните заплахи, пред които е изправена съвременната ни цивилизация. За първи път след 11 септември 2001 г., имаме толкова нагла демонстрация на терористични алтернативи. От една страна, това е „Ал Кайда”, а от друга – „Ислямска държава”. И за първи път над човечеството сякаш надвисва с огромна сила един невъзможен избор. Става дума за демокрацията, толерантността и многообразието, от една страна, и ксенофобската подозрителност, самоизолацията и търсенето на сигурност с цената на ограничаване на човешки права – от друга. Имаме ли обща воля и ресурси да съхраним и сбъднем мечтата си за Европа на свободните граждани и на общото демократично пространство? Или поредната терористична провокация ще ни изправи едни срещу други, ще ни разколебае и ще ни накара да се откажем и самоотречем от най-ценното си завоевание идеята за мултикултурно съжителство, за религиозна и етническа толерантност, за демокрация чрез равноправие на различията. Аз имам основанието да поставям подобни въпроси и като либерал, и като председател на партия, чиято кауза са правата и свободите. Ние осъждаме всякакви видове и прояви на тероризъм. ДПС излезе със специална позиция на заклеймяване на убийствата в Париж. Но ние сме длъжни да подчертаем, че в момента светът все повече се превръща в заложник на нова надпревара между тероризъм и националпопулизъм, което в крайна сметка крие не по-малки, макар и различни, опасности. Имаме ли собствен национален политически капитал, с който да се противопоставим на новите предизвикателства и провокации? Дни преди Новата година премиерът Бойко Борисов в специална позиция по повод някогашния Пленум на ЦК на БКП от 29 декември 1989 г. отбеляза, че България днес има нужда от ново качество на политическия диалог и от нов национален демократизъм. ДПС изцяло споделя разбирането за подобна необходимост. Като български политик бях горд да видя българския премиер господин Борисов редом до европейските лидери на републиканския Марш на солидарността в Париж. Проблемът обаче, госпожи и господа, е там, че преди това видяхме лидери на националпопулисткия партньор на днешната власт на форумите на Марин Льо която естествено не бе до Оланд, Меркел, Камерън и Борисов на Марша в Париж, защото мястото й не е там – ценностно не се разполага сред тях. Аз питам: как да си обясним факта, че докато Франция и демократична Европа имат своя републикански марш, българските съмишленици на Марин Льо Пен имат своя Луковмарш в София? Затова нашето политическо, гражданско и чисто човешко безпокойство Патриотичен фронт в управлението придобива нови аргументи и нова конкретика! Какво общо има с новото качество на политическия диалог, какво общо има с тезата за нов национален демократизъм антиромската реторика на реформатори и националпопулисти, антибежанското говорене? Какво общо има с новото качество на политическия диалог оприличаването на една национална либерална партия с европейско признание с братята Куаши или останалите партньори в управлението? Ще се правите, че тези обвинения Вас не Ви засягат?! Те са си проблем само на Патриотичния фронт?! Уважаеми госпожи и господа, затова затова още в края на миналата година ние изразихме становище, че ако Патриотичният фронт продължи да бъде част от управляващата коалиция, най-доброто решение ще бъдат нови предсрочни парламентарни избори. Това не е нито емоционална, нито нито чисто идеологическа теза! Това не е нито скрита амбиция за власт, нито форма на ревност! Това е анализ на обстоятелството, че толкова ярки, дори контрастни несъвместимости между партньорите от мнозинството обричат страната на още по-високо ниво на популизъм и политически абстракционизъм. Състояние, което далеч не е благоприятна среда за правене на стратегически реформи. В такава атмосфера не са възможни реформи нито в сферата на здравеопазването, нито на пенсионното дело, нито на образованието, да не говорим за съдебната система. Какво тогава ще ни предложи четирипартийната коалиция? Самоцелно присъствие във властта като подготовка за местните избори? Власт заради изграждане на персонален политически имидж или просто губене на историческо и политическо време за България? Смисълът от избистрянето на профила на управлението като истинско, ценностно, евроатлантическо е в това, че ще бъде създадена нова платформа с ясни аргументи и ясно осмисляне и на властта, и на реформаторските задачи, които трябва да бъдат разрешавани. Ясно евроатлантическо управление ще бъде кауза. Сегашният модел на управление прилича на нездрав популистки компромис. А каузата, за която си струва консолидирането на ценностна енергия, не са само очакваните реформи. Съдбовна кауза е възстановяването на балансите на българската демокрация – да покажем и на гражданите, и на Европа, и на света, че България вижда най-сериозната гаранция за своята сигурност не в самоизолацията, а в демокрацията, в пъстротата и толерантността. Такъв беше нашият стратегически избор преди 25 години – наш дълг е да го препотвърдим и днес, в кръстопътни времена за Европа, в кризисни времена за нашата обща родина. И когато говоря за каузата да възстановим балансите на демокрацията, да реабилитираме парламентаризма и да дадем нови шансове за гражданското ни общество, не мога да подмина и още една болезнена тема за все още незаличените последици от едно огромно престъпление на комунистическия режим, наречено „възродителен процес”. Политическата висота на ДПС е в това, че макар и родена от болката на възродителния процес, никога, повтарям, никога не обвини за това тежко престъпление българските граждани, защото вината е единствено на комунистическия режим. Така и за престъпления, извършени от отделни представители на една религия, не може да се обвиняват всички вярващи, още по-недопустимо – самата религия. Днес всички сме Шарб, Кабу, Оноре, Тиню, Волински, Мари, Рено, Кайат, но и Мустафа Урад и Мерабет Ахмед. Днес всички сме Амир Менаше, Ицик Коленги, Маор Харуш, Елиор Приес, Кочава Шрики, но и Мустафа от село Юруково, които загинаха при терористичния акт в Сарафово. Видно от имената, жертвите са с различен етнически и религиозен произход – християни, юдеи и мюсюлмани, защото всички сме жертви на терора и защото терорът няма религия. Въпреки трагедията, заради паметта на жертвите днес трябва да имаме силата да заявим, че етнорелигиозното и културното многообразие на Европа не е нейна слабост, а сила – силата на демократична Европа на равноправни граждани! Уважаеми госпожи и господа, за да бъде България силна и достойна държава, в нея трябва да живеят силни и достойни личности. Държава, в която има групи граждани, на които се гледа като на хора втора категория, не може да бъде нито силна, нито достойна! Някога заедно тръгнахме по пътя на евроатлантизма и демокрацията – нека да останем на този път. Що се отнася до ДПС, и в тази сесия ние ще гласуваме в съответствие с предизборните си ангажименти и политическата си идентичност на формация с идеите на европейския либерализъм и на евроатлантизма. Да, това е въпрос на идентичност, която се удостоверява не с думи, а с реално политическо поведение, с политическа прагматика. Ако на някого тази прагматика се губи, ако някой има проблем с реформаторските си ресурси, то нека да не търси за собствената си управленска и реформаторска немощ универсален виновник, изкупителна жертва в лицето на Движението за права и свободи. Завършвам, виждам колко силно желаете и ние да се отнасяме към Вас като Ваши врагове, защото ни възприемате за Ваш враг. Не, ДПС ДПС е зряла партия и не вижда във Вас своя враг, а своя политически опонент. Разликата в осмислянето на двете категории – враг и опонент, проявява зрелостта и културата на всяка политическа сила.

Изявление от името на групата на Реформаторския блок – господин Радан Кънев. Уважаеми дами и господа народни представители, намираме се в началото на най-важния парламентарен сезон от много години насам, бих казал, повече от десетилетие. И е най-важен не просто защото 2014 г. беше международно и вътрешно критична за България, а защото България удари дъното на кризата на политическата власт, на институциите си, на правосъдието и законността, и на финансите си. Оттласквайки се от това дъно, тя е в много лоша позиция да бъде равноправен участник в решаването на много тежките международни предизвикателства и да бъде равноправен и достоен участник в задачите, които стоят днес пред Европейския съюз. Ще си позволя да цитирам класиците: „Политиците са тези, които мислят за следващите избори, държавниците – тези, които мислят за следващите поколения.” Мнозина от нас са изкушени да мислят само за следващите избори, а те са много скоро. И тези след тях също са много скоро. Ако днес мислим само за местните избори, а скоро след това – само за президентските, рискуваме парламентарните да се наместят някъде по средата. Нашите приоритети през пролетната сесия на Четиридесет и третия парламент нямат и не бива да имат нищо общо с местните избори през есента. Не изборите са решение на спешните проблеми на българските граждани, макар може би да са решение за много от спешните проблеми на нашите партии. Нашите приоритети имат далеч по-дългосрочен характер. Ние трябва да положим усилие, което да върне България на реформаторските релси и да облече в дела и в резултати добрите обещания, които Програмната декларация на мнозинството и управленската програма предвиждат. Ние ще търпим критика, че в програмата, която ще бъде публикувана в близките дни, липсват доста срокове. Може би това не е толкова лошо. Аз също съм от хората, които са критични към липсата на срокове. Може би не е толкова лошо, защото повечето срокове бяха вчера. Каквото не започнем днес, каквото не започнем през пролетната сесия на Четиридесет и третия парламент, няма да го започнем и до края на управлението си. Трябва веднага да приемем Стратегията за реформа на правосъдието и да пристъпим към изпълнението й чрез промени в Закона за съдебната власт и формиране на мнозинство за конституционни промени. Ако нашите следващи законодателни мерки не стъпват на категорична антикорупционна политика в съдебната система, в сектор „Сигурност” и в цялата държавна администрация, те ще останат безплодни. Необходими са цялостни структурни промени в правосъдието, обвинението и сигурността, съчетани с персонални промени на най-високите управленски нива на системите. Българската народна банка след фалита на КТБ, е показателно какво става, когато не се предприемат персоналните промени. Затънахме в момента в едно блато, което снижава рязко доверието на българските граждани изобщо в надзорните функции на държавата. Реформите в здравеопазването, енергетиката и образованието отдавна не търпят отлагане. Министрите и техните екипи свършиха голямата част от своята работа. През близките седмици и месеци е време ние категорично да свършим нашата. Отлагането на промените и затъването на тези сфери в дълбока корупция се отразиха тежко на всяко българско семейство, на самата структура на българското общество, на целия български бизнес и не на последно място, на бюджета от семейния и личния през фирмения, та до републиканския бюджет на България. Стратегията за реформа в здравеопазването, законодателните промени, свързани с осигуряването с лекарствата, които ще бъдат депозирани пред нас тази пролет, трябва да бъдат сред приоритетите ни, наред със Закона за предучилищното и училищното образование, Стратегията за развитие на висшето образование, Закона за енергетиката и новите държавни енергийни стратегии. Същото се отнася и за инструментите за налагане на тези промени, а те са в администрацията, обществените поръчки и философията на бюджетиране на държавните политики. Аз съм оптимист за законодателната програма на парламента. Оптимист съм и за възстановяването на европейските фондове. Това, което правителството успя да направи за краткото време от избора си до сега, не може да бъде отречено дори от опозицията, поне не и с чисто сърце. Но ако политиките по законодателната ни програма не бъдат осъществени от честна, професионална и обърната към хората администрация, ако не бъдат програмно бюджетирани и ако не бъдат възложени с честни обществени поръчки, техният резултат просто няма да стигне до обикновения български гражданин, няма да бъде оценен положително и няма да бъде положителен. Ползите няма да стигнат до хората. И тук отново ще дам примера с Корпоративна търговска банка. Ние гласувахме в тази зала – едно от първите ни гласувания, за международно разследване на досиетата на КТБ и за проследяване на липсващите финансови средства. От това решение на парламента към момента няма никакви данни да са последвали реални действия така че липсата на инициатива от страна на администрацията при изпълнение на законодателната програма всъщност обрича на слаб резултат. Трябва да изпълним ангажимента си за трайна, обърната към бъдещето и приета с максимално съгласие от парламентарното мнозинство, от опозицията и от социалните партньори еволюция на пенсионния модел. Днешният модел е обречен да въвлече Националния осигурителен институт и държавния бюджет в тежки и непреодолими, увеличаващи се дефицити. Изолираните решения на парче, които през годините, включително в края на миналата година, бяха приети, само задълбочават проблема и засилват тези рискове. Ние трябва да се обърнем към пенсиите на днес работещите хора, да мислим за размера на пенсионните плащания след 25 и след 30 години, да мислим за демографската картина на българското общество и да стигнем до общо решение, което да не бъде преобърнато, когато по правилата на демокрацията днешните управляващи станат опозиция. Изправени сме, накратко, пред трудната задача да съчетаем спешни реформи с дългосрочна стратегия. За да можем да разрешим тази задача, на първо място – трябва да си дадем сметка, че къща се гради от основите, и да променим из корен правосъдието и системата за сигурност, да гарантираме здравето и образованието на намаляващото българско население, както и пенсиите на днес работещите хора, защото само така можем да смекчим ефектите от неизбежната демографска криза и след това да мислим за преодоляването Да си дадем сметка, че днешната численост и структура на държавната администрация и партийният характер на назначенията в нея са изгодни винаги за управляващите партии, но не отговарят нито на нуждите, нито на бюджета на днешна България, а още по-малко – на утрешна шестмилионна България. И най-сетне, за да постигнем тези цели, ние трябва да укрепим духа на политическо смирение, на градивен спор между управляващи и опозиция в търсене на обществения интерес и здравословен климат в управляващото мнозинство, защото нито една реформа няма реално да се приложи и да донесе полза на хората, ако се налага в общественото съзнание като политиката или реформата на Петър Москов, на Христо Иванов, на Владислав Горанов или на Ивайло Калфин. Само общата политическа воля на мнозинството в Четиридесет и третия парламент и в правителството може да направи управлението реформаторско и полезно за българските граждани. Българите нямат доверие на политиците и винаги са готови да ни накажат на избори, независимо колко подготвени – финансово, организационно, политически, си мислим, че се явяваме на тях. Ако нашата мисъл през пролетната сесия е към изборите на есен, резултатите ще бъдат силно разочароващи и за нас самите, но ние можем да поискаме и да заслужим доверие като държавници, като през пролетта и лятото на 2015 г. докажем, че мислим не за изборите, а за бъдещето на страната и на българските граждани. Благодаря Ви. (Ръкопляскания От името на Парламентарната група на Патриотичния фронт – имате думата, господин Каракачанов. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! След 7 януари ние живеем в една друга Европа. Може би още не го усещате, но нападенията в Париж изтриха една нелепа илюзия, която ни натрапваха от няколко десетилетия – илюзията на прехваления мултикултуризъм и на псевдолибералния модел. Да, наистина стреляха по словото, но стреляха всъщност срещу една суверенна държава – флагман на Европейския съюз, стреляха по нашата цивилизация, базирана на традиционните християнски ценности и толерантност. И това е истината! Това можеше и да не се случи, ако всички онези политици, които тази неделя се стекоха в Париж, за да покажат своята солидарност с Франция, години наред не се правеха, че не виждат какво се случва в Близкия Изток, какво се случва в света. А там бяха избити над 100 хиляди мирни мюсюлмани, а над един милион християни бяха прогонени от родните им места в Ирак и в Сирия, докато техните храмове и домове бяха планомерно унищожавани. Но цената на петрола и газта бяха по-важни от човешкия живот и достойнство. И резултатът го видяхме на 7 януари! Това лицемерие е истинската причина за случилото се в Париж и днес опасността от други терористични нападения в Европа е изключително голяма. Но нека да се върнем към действителността в България. Наближават 100-те дни толеранс, които обществото традиционно дава на всеки парламент и ново правителство. За съжаление Народното събрание отново се превърна в арена на междупартийно боричкане, демагогия и обиди, а българският народ очаква от депутатите си най-после да прочетат какво пише на входа на Народното събрание – „Съединението прави силата”. Българският народ очаква от Народното събрание отговорност, адекватни закони и повече патриотизъм. Патриотичният фронт – НФСБ и ВМРО, подкрепи създаването на правителство срещу ясно поетите ангажименти за създаване на управленска програма, в която не само да бъдат набелязани различните проблеми на България, но и да започнат действията за тяхното решаване. Патриотичният фронт очаква още тази седмица Програмата за управление да бъде представена и да започнат реални стъпки по нейното изпълнение. Основните приоритети на Патриотичния фронт през новата сесия са следните: Продължаваме да настояваме за пълното отстраняване на ДПС от структурите на властта; промени в изборното законодателство и въвеждането на задължително гласуване с цел ограничаване на купения, етническия и корпоративния вот. Патриотичният фронт, както стана ясно още в преговорите, е против увеличаване цената на тока. Очакваме резултатите от ревизията в енергетиката, като настоящото правителство вече започна да я върши. Едно от условията за подкрепа на това правителство беше именно ревизия в енергетиката. Очакваме и ще изискваме конкретни действия за предоговаряне на споразуменията за така наречените „американски централи” – ТЕЦ „Марица изток” 1 и 3, изключване на заводските централи и на неефективните топлофикации от цената на тока, стягане на финансовата дисциплина в държавните Продължаваме да считаме, че се нуждаем от нова цялостна уредба на контрола върху монополите. В тази връзка ще припомним своите предложения за промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за енергетиката. Следващ наш приоритет е да бъде овладян засиленият миграционен натиск спрямо България чрез доизграждане на преградните съоръжения по българо-турската граница. Патриотичният фронт не приема аргументите за липса на средства за доизграждане на преградните съоръжения и прилежащата им пътна инфраструктура, защото похарчените за тези съоръжения средства ще бъдат върнати само в рамките на една година от спестените средства за издръжка на тези имигранти и от спестените средства от командированите полицаи от вътрешността на страната към границата. Смятаме за нелепи споровете между институциите кой следва да охранява границите. България трябва да използва всякакви възможности, за да ограничи опасността. Не може да има никакви скрупули по темата за използването на Българската армия. Италия, Гърция, Турция – това са само част от примерите, в които армията подпомага охраната на държавните граници, а от една седмица видяхме и Френската армия, която излезе в Париж и пое охраната на част от обществените обекти. Напомняме, че чл. 132 от Закона за отбраната и въоръжените сили на предвижда Въоръжените сили да изпълняват задачи по охрана и отбрана на обекти от критичната инфраструктура. Патриотичният фронт ще продължи да настоява правителството да приеме Национална програма за противодействие на битовата престъпност, която продължава да е бич за стотици хиляди българи, живеещи в малките населени места и селата. Държавата трябва да се справи с вилнеещите групи асоциални елементи, които се чувстват безнаказани и унищожават плодовете на чуждия труд, ограбват имуществото на гражданите и издевателстват над беззащитните български хора. Патриотичният фронт вече направи заявки за изготвяне на подобна Национална програма, работи и Министерството на правосъдието и ще бъде катализатор за създаването й. Ние съвместно с въпросните институции ще започнем дебат за разширяване обхвата на неизбежната отбрана, така че там, където институциите са безсилни, хората да могат да защитават сами живота, честта и имота си. Патриотичният фронт ще предложи промени в законодателството с цел освобождаването на малките и средни предприятия от режима на зависимост и рекета на контролните органи. Ще предложим решение за проблемите с дългогодишния рекет от страна на чуждите търговски вериги над българските производители. Не можем да разчитаме на подем на дребния и средния бизнес и без реформа в банковата система, която да направи кредитите по-достъпни и да обуздае алчността на голяма част от кредитните институции. Законът трябва да гарантира справедливо разпределение на риска между кредитодател и кредитополучател. Същото се отнася и за частните съдебни изпълнители. Следващ приоритет, който също сме подчертали основно, когато подписвахме Общата декларация на правителството, е демографската криза. Усилията за справянето с демографския проблем ще бъде другия важен акцент в работата на Народното събрание, защото българите сме сред най-бързо изчезващите нации в света. Изпреварихме вече по смъртност страни, в които се води война – като Афганистан, Ирак и Сирия, а по раждаемост сме на 220-о място от 240 страни. Записахме в правителствената програма, че ще бъде създадена работеща стратегия за разрешение за разрешение на този най-важен за нацията проблем и настояваме да бъдат направени първите стъпки в тази посока. Започваме консултации за подкрепа на предложенията ни за промяна в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които ще позволят на работещите родители да усетят държавната грижа не с 20 лв. ефект годишно, а с 20 лв. месечно. Това ще доведе до създаване на действащ механизъм за подкрепа на семействата, които отглеждат децата си с грижа, социализират ги, грижат се за тяхното обучение, а същевременно работят, внасят данъци и осигуровки и така допринасят и за бюджета. Това са основните приоритети на Патриотичния фронт – НФСБ и ВМРО, през следващите няколко месеца в настоящата сесия. сесия. От ангажирането на правителството с тях зависи и нашата парламентарна подкрепа за него. Уважаеми дами и господа, през последните два месеца, включително и на това заседание, от ДПС репетират своята реторика по отношение на Патриотичния фронт, обвинявайки ни в националпопулизъм, като щедро предлагат своята безвъзмездна подкрепа на правителството, ако то се освободи от гласовете на българските патриоти. Исках да попитам нещо господин Местан, но него го няма в залата. Той обича да слуша само своя глас и след това излиза. Та исках да го попитам, тъй като преди няколко дни заяви, че неговата партия била партията на правата на малцинствата в България – спомня ли си, че по време на тройната коалиция, чийто мандатоносител беше ДПС, беше обявено така нареченото „Десетилетие на ромското включване”? Това десетилетие свършва тази година. Сега питам колегите народни представители и министрите, които вероятно слушат това заседание: интегрираха ли се циганите в българското общество? А някои от проблемите, свързани с тази общност, решени ли са? Не бързайте да кажете: „Не”! ДПС реши част от този проблем – много успешно ги интегрира и ги включи в схемите за купуване на гласове. И нищо повече! Същите тези хора, които днес отново ни обвиняват в националпопулизъм и употребиха половината от времето си, за да сипят хули срещу Патриотичния фронт, всъщност са най-големите националпопулисти. Партия, която разделя българското общество, натяквайки само и единствено за възродителния процес, партия, която се прегърна с Ердоган и Давутоглу – носителите на турския национализъм и неоосманизъм, не може да бъде характеризирана по друг начин освен като националистическа, а и опасно заиграва с ислямската религия. Партия, която държи във феодализъм стотици хиляди свои избиратели, а говори за либерализъм и евроатлантически ценности – по-голяма демагогия от това няма! Всъщност аз нищо ново не Ви казвам. Това Ви го написа и вестник „Ню Йорк таймс”, само че не виждам да Ви е публикувал опровержението. И пак към Вас:

Вие сами знаете, че никой не Ви харесва. Ако правилно си отговорите на въпроса: защо след 25 години участие във властта никой не Ви харесва,

Българче беше първото бебе в Кипър за 2015 г., а първите бебета у нас бяха на майки на 14- и 16-годишна възраст, като майката на първото родено бебе в Бургас избяга. Докато у нас се раждат деца от невръстни майки, едно българско семейство преди седем години напусна България – отиде в Кипър, за да търси по-нормален и щастлив живот.

Ако продължаваме с разделението, ако продължаваме с демагогията и популизма, тази диагноза ще стане реалност. Благодаря за вниманието.

За господин Каракачанов е потребно да знае, че политическата тежест, авторитет и място в политическото пространство на една партия се определят от волята на избирателите. За разлика от Каракачанов, никой от тази парламентарна група не прескача от ОДС към Ковачки, сега при Симеонов, за да се вреди и намери място в едно или друго издание на Народното събрание. Всеки един от тези членове на Парламентарната група на ДПС е тук по силата на половин милион избиратели с безпрецедентен ръст за една партия от близо 25%. Това определя политическата тежест на ДПС, а не крайно националистическия Ви напън в отношението към Движението за права и свободи. Ето този урок е потребно да научите! Полезно е за Вас! Освен това дължите отговор на българското общество в контекста на събитията в Париж, отговор, който е дължим, впрочем, и от всичките Ви коалиционни партньори. Тази година, за разлика от европейските лидери, които бяха на Марша на солидарността, ще крачите ли ведно със заместника си на Луковмарш? И какво общо има това с европейска България?! Това е въпросът на деня – ще крачите ли на Луковмарш и тази година в центъра на София? Благодаря.

трибуната, за да сипе хули и клевети спрямо Патриотичния фронт за пореден път. Ние никога не сме крачили на никакви маршове.

Много е лесно да четете речите, които някой друг ги пише. Четете книги, ограмотете се и тогава давайте исторически квалификации за един или друг, или политически квалификации за Ваши колеги в Народното събрание.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Изминалите няколко дни в Европа бяха стряскащо припомняне, че усещането ни за света, в който живеем, е доста илюзорно. От Париж дойдоха примери за световно разделение и световна солидарност, и те ясно показват какво общество трябва да изградим в България – общество, основано на солидарността, равнопоставеност на всички граждани, ясно ориентирано в защита на българския национален интерес и обединена България. В първите месеци от съществуването на Четиридесет и третото народно събрание се убедихме, че управлява коалиция, която понякога жертва решимостта си за реформи в името на оцеляването си. Ние обаче виждаме и възможност в динамичните мнозинства на това Народно събрание за важни законодателни промени, промени, които ще подобрят живота на хората, ще върнат гордостта им, че са българи и ще покажат, че държавата е на страната на своите граждани; промени, които ще илюстрират промяна на политическия модел към диалог, консенсус и разумни компромиси.

българския бизнес, създаването на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и модерните технологии, енергетика в полза на хората, а не в тежест на българите. Това е един от основните ни приоритети, постижими чрез промени в Закона за енергетиката, които ще направят процесите в сектора разбираеми и достойни за обществото. Българският демократичен център настоява и предлага пакет от промени в Закона за управление на отпадъците и в Закона за опазване на околната среда. Тази нормативна уредба трябва да работи в помощ на общините и бизнеса при облекчени процедури, като в същото време създаваме устойчиво развитие и опазване на националните интереси. Дебатът за пенсионната реформа още в началото допълнително увеличава недоверието на гражданите в пенсионната система. Няма необходимата яснота, защото е лишен от стратегическа посока. Макар привидно да дава право за информиран избор на гражданите, няма необходимите гаранции, които да създават доверие и сигурност. Лишените от стратегическа посока решения създават недоверие у гражданите. Държавата не дава никакви гаранции за сигурност и предвидимост на техните доходи и старини. Трябва да има ясен регламент за дейността на частните пенсионни фондове. Здравната реформа изисква бързи мерки, спешна помощ, ясна перспектива за младите лекари, най-вече твърд ангажимент на държавата за тяхното бъдеще и достойнство. Българският демократичен център активно ще участва в дебата и законодателните промени, свързани със съдебната реформа. Само чрез повишаване на общественото доверие в нея ще можем да върнем вярата на хората в институциите, а защо не и в политиците? Бързи, ефективни и адекватни наказания за престъпниците, без значение от професия, политическа, етническа и прочие принадлежности. Реална и работеща реформа в съдебната система, която да сложи край на негативните доклади и статистики за страната ни с това, в което сме готови да бъдем надлежен партньор. Колеги, дами и господа народни представители, нека да си признаем колко пъти през последния месец всеки един от нас посети театър, изложба, концерт или друго културно събитие извън протоколните задължения. Колко често това могат да си позволят средно статистическите българи? Да не говорим за онези, които оцеляват под прага на бедността. Сферата на културата също има спешна нужда от промени, които да дадат възможности за достоен живот на творците да създадат поле за изява. Затова декларираме ясно: искаме повече пари за култура и прозрачно финансиране на проектен принцип. Напрежението с бежанската вълна, завещано ни от предходното правителство, трябва да бъде разрешено. Това може да се случи единствено с промени в сферата на сигурността и отбраната. И все пак може ли държавата да се справи сама? Според нас, сега е моментът да поставим на ново обсъждане една отдавнашна идея – създаването на гражданска цивилна гвардия. Кога, ако не сега? Действията на обикновените хора, уважаеми колеги, доброволци и преодоляването на последиците от наводненията през миналата година показаха, че гражданската доблест може да бъде национален приоритет. Ние законотворците сме тези, които трябва да оценим и насърчим доброволчеството и готовността на обществото да бъде участник, а не зрител в позитивните промени. искам да се върна към проявата на солидарност, която светът демонстрира след случилото се в Париж. На фона на тези събития сигурно сте се убедили за пореден път колко разделено и настръхнало от омраза и недоверие е българското общество. Трябва сериозно да помислим за езика, с който си служим, и за личните примери, които даваме. Ние имаме една безспорна национална ценност – етническата и верската толерантност на българите. Да не я пропиляваме с лека ръка и да си дадем сметка, че във все по-разделения свят, който уж се глобализира, това наследство може да се окаже най-големият ни капитал – и културен, и цивилизационен. Уважаеми дами и господа народни представители, нека през новата парламентарна година българите действително да усетят, че ние депутатите сме наистина техни народни представители. Нека предложим споделена перспектива за добро управление и проспериращо общество. Благодаря Ви за вниманието.

Дами и господа народни представители, при всяко откриване на парламентарната сесия аз ставам свидетел на упражнение по есеистика. От една страна е трогателно връща ме в младежките години, когато бях участник в литературен кръжок в Студентския дом – тук, отсреща една сграда. Но тук е Народното събрание, тук трябва да има състезание по политическа отговорност и зряло мислене. За съжаление, такова не чух. За съжаление, аз не чух реална оценка на това, което става. Ние започваме годината в състояние на невероятна международна и вътрешна картина на напрежение. Ние бяхме свидетели на една театрална постановка в Париж. Тя беше ниско бюджетна за разлика от онази на 11.09.2001 г., която беше с повече средства – тип холивудска супер продукция. Тази беше ниско бюджетна, но затова пък с огромен ефект. Показаха ни едно нелепо клипче, казаха ни, че са убити едни хора – не видяхме, такова нещо; след това казаха, че терористите са застреляни, също не видяхме такова нещо; след което подканиха целия свят да се възмущава. Аз обаче се възмущавам откакто се помня от двойните стандарти. Възмущавам се от лицемерието. Не приемам театралната постановка, която беше наречена „Шарли”, пиесата „Шарли”. Не приемам да ми обяснят, че ислямски радикали в центъра на Париж провеждат тази операция и те нямат никаква подкрепа от френските служби, американските или израелските служби. Не бързайте с репликите, ще Ви обясня веднага, защото тук някой каза, че трябва да се ограмотяваме. Да, аз съм готов да направя неделно училище на всички народни представители, особено за тези, които смятат, че световната история започва с началото на техния мандат. (Единични ръкопляскания от „Атака”.) Дами и господа народни представители, ислямският радикализъм този, на който сега сме свидетели, не е роден от Корана, а от Централното разузнавателно управление на Щатите. Този, който сега ще каже, че аз развивам някаква американофобия, ще му прочета „Уошингтън Пост” – нали това е авторитетно издание? – 19 юли 1992 г. „Президентът Рейгън е подписал през март 1985 г. Директива 166 за националната безопасност, която предвижда тайна военна помощ за муджахидините. Военните доставки достигат до 65 хил. тона на година, плюс непрекъснат поток от специалисти от ЦРУ и Пентагона”. Край на цитата – „Уошингтън Пост” 19 юли 1992 г. Това е само един от малкото цитати, с който мога да започна ограмотяването и наистина да стане ясно на всички, че това, което днес наричаме ислям, ислямски радикализъм, това, което се нарича днес „Ислямска държава”, и е приемник на Ал Кайда, те пък са приемник на муджахидините, беше създадено от ЦРУ и самите американци си го казват и признават, защото то не може да се скрие. Огромни средства, инструктори, оръжия бяха давани на тези, които се наричаха муджахидини, за да воюват срещу съветските войски. Осама Бин Ладен беше един от тези. Осама Бин Ладен е агент и креатура на ЦРУ.

Муджахидините бяха продукт на ЦРУ. Те се превърнаха след това в Ал Кайда. Самият Осама Бин Ладен беше хвален от в. „Индипендънт” през 1993 г. като борец за мир. Не греша, точно така: борец за мир, световен борец за мир, Осама Бин Ладен. След няколко години стана злодей номер едно.

араби или местни жители, те са наемници от цял свят, дами и господа народни представители, и затова има достатъчно, прекалено много познавателна литература, която да подкрепи моите аргументи. Цялата „Ислямска държава” в момента е един инструмент на САЩ и израелските служби, за да работи срещу Сирия, да работи срещу Иран, да работи за разпалване на конфликти, а след това САЩ да бъде умиротворителят. Това е стара тактика. Това е „разделяй и владей“ – Британската империя я прилагаше докато беше жива. Сега я прилага американската империя. Аз обаче се чудя защо в България нито един коментатор, нито един политик, освен моя милост и телевизия „Алфа”, която управляващите – кабинетът Борисов, Костов, Кунева, Каракачанов, Симеонов, Касим Дал, Първанов иска да закрие през настоящата година и се кани да я закрие, единствената телевизия, през която можете да получите различна гледна точка от казионната. Тя предстои да бъде закрита от управляващите. През 2015 г. не очаквам нищо друго от това правителство, освен повече полицейщина, колониализъм и мизерия за българския народ. Разбира се, и увеличаване на цената на тока, с която всички са съгласни. Вчера отхвърлихте нашия мораториум в Комисията по енергетика. Всички, освен „Атака“, гласуваха да няма мораториум в цената на тока – патриоти, реформатори, всички, всички! Начело, разбира се, с управляващата партия ГЕРБ. Така че през 2015 г. аз очаквам повече мизерия и по-лошо управление на България. Но тъй като съм вярващ човек и смятам, убеден съм, че Господ е дал свободна воля на хората, все пак аз разчитам на управляващите да се вразумят. Дами и господа народни представители! Днешният ислям, който ни го представят като плод на междуцивилизационна омраза и сблъсък, се ръководи, както казах, от спецслужбите на САЩ. Какво трябваше да направят европейските ръководители онзи ден? Вместо да се събират на тази смешна, инфантилна разходка в центъра на Париж – 150 държавници, охранявани от 5 хиляди полицаи, те трябваше да кажат ясно на американския президент: „Спрете с Вашите опасни геополитически игри! Спрете да разгаряте военни огнища в Близкия изток, в Украйна и там, където Ви е угодно, защото ще подпалите и Вашата черга! Вие вече не сте недосегаемата империя отвъд океана, която не може да бъде достигната в случай на война. Не, ще бъдете достигнати. Ще запалите целия свят и това ще е краят на света. Затова, господин Президент на САЩ, спрете с тази Ваша политика или ние ще Ви наложим икономическо ембарго – цяла Европа, на САЩ и няма да го отменим, докато не спрете с Вашата опасна геополитическа игра”. Това трябваше да кажат европейските лидери на Обама, който, впрочем, отсъстваше от този възхваляван марш на не знам си какво. Но те не го казаха. Те послушно се наредиха да демонстрират съпричастност – към какво? Към осмиване на Света Троица? Боже, опази! Боже, опази, никога не бих подкрепил някой, който осмива в карикатурите си Светата Троица. Никога, по никакъв начин посмъртно не мога да кажа „Аз съм Шарли“. Аз съм антишарли, защото тази подигравка с религията е най-големият грях, който човек може да си трупне върху съвестта! Най-големият! аз не оправдавам тероризма. Но пак ще повторя: чий е този тероризъм? Той не е на Корана. Той е на американските и израелските служби. Пред мен е изявление на един голям интелектуалец – Ноам Чомски. Той казва: „Не Иран, САЩ и Израел са заплаха за мира.“ Ноам Чомски – световно известен учен. Десетки са такива цитати. Десетки са аргументите, които мога да дам в подкрепа на моята теза. И аз питам: докога българският политически елит ще се движи по повърхността, ще реагира инфантилно и няма да направи истинската оценка на това, което става в света, защото то засяга и България? Връщат ни 7500 от тези същите бежанци, както ги наричат. Това са подобни... Сред тях има страшно много опасни терористи, които могат да бъдат запалени да действат в България, когато им се нареди. И те ще действат, защото политиката на САЩ е да разбива Европа. Тя е антиевропейска. Затова се обръщам към липсващия тук министър-председател, към министрите, които отсъстват на откриването на тази сесия. Президентът също го няма, разбира се. Обръщам се към управленците: господа управленци, утре, когато дойде Кери – Джон, не Джим, Джим, държавният секретар на САЩ и неговата заместничка госпожа „Майната му на Европейския съюз“ и когато дойде също така британският външен министър, кажете му ясно, че България не иска да бъде васал на тази политика, за да спасите все още нещо от това, което може да бъде запазено от Вашата съвест. Направете го, ще имате заслуга към българския народ! Не го ли направите, ще вкарате България в огромни проблеми. Ще платим огромна цена. Но аз вече се съмнявам, че българският народ има силата и ресурса да плаща тази цена.

добиваме шистов газ и Добруджа да стане голям пейзаж и който идва тук да ни направи плацдарм за война срещу Русия от територията на Украйна. Това са целите на Кери. Той не идва, за да повдигне стандарта на българина, да му намали тока или да субсидира България с няколко милиарда, както САЩ дават на Израел всяка година ей така, за Нова година. Кери идва, за да вкара България в беди и проблеми. Отговорността на българските държавници трябва да бъде: господин Кери, ние не искаме да водим тази политика. Ако го направят, аз Ви казвам, те ще спечелят уважението и признателността на българите. Те ще влязат в историята. Все още се надявам, не съм наивник, видял съм много през живота си, имам достатъчно политически опит, знам, че по-скоро това, което казвам и призовавам, няма да стане. да стане. Но все пак аз съм длъжен да призова без да влагам грам зложелателство, ревност или някакво негативно отношение. Ние сме вероятно най-последователната опозиционна група в този парламент, макар и неголяма. Но в случая казвам с истинска искрена загриженост към управниците: откажете на Кери това, което утре ще Ви предложи. Запазете суверенитета на България! Кажете, че ние сме европейска държава! Кажете му, че не искаме да воюваме с Русия! Кажете му, че не искаме санкции срещу Русия! Кажете му, че не искаме трансатлантическото споразумение, защото то е лошо за нас и не искаме разработки на шистов газ, защото това е вредно за България. Тогава ще бъдете истински български държавници. Ако не го направите, ще останете васали на колониалните господари и това ще вкара България в още по-дълбока мизерия и проблеми. Как след това ние – истинските патриоти, ще я вадим оттам, не знам. Но ние не се отчайваме. Ние сме бойци, няма да се отчайваме, но ще бъде по-трудно за нас. Така че направете нещата по-лесни. Все още е възможно! Утре може да бъде късно! Благодаря Ви за вниманието!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Днес, 14 януари 2015 г., е символична дата за членовете на Парламентарната група на АБВ не само защото се открива втората сесия на Четиридесет и третото народно събрание, дейността на което е натоварена с голяма политическа отговорност и обществени очаквания за нещо по-добро. 14 януари за нас е символична и защото точно преди една година на тази дата беше учредено АБВ. По този повод си позволявам от тази висока трибуна да поздравя с едногодишния рожден ден всички, допринесли за присъствието на АБВ в парламента и работещи за нейната успешна дейност. Създавайки АБВ и разработвайки нейната програма и приоритети, ние формулирахме и основните изисквания към нашата дейност. Нека да ги припомним. Първо, АБВ да бъде необходимият политически коректив при вземането на отговорни решения в парламента. Второ, АБВ във взаимоотношенията си с другите политически сили да се базира

АБВ да гарантира за дейността си в постигане на политическа стабилност в страната, възстановяване и развитие на държавността в нея. Мога с пълно основание да кажа, че за тази една година, в частност за времето на работата ни в парламента, ние нито за миг не сме отстъпили от тези постановки и поставените от самите нас параметри на поведение. с това ще си позволя да припомня част от моето изказване при избора от парламента на ново правителство. Ще цитирам почти дословно: „Правителството, което ще избираме днес, е резултат на нов подход във взаимоотношенията между парламентарно представените партии – подход, бих казал, непознат повече от 20 години между политическите сили, на които народът бе поверил управлението на страната. Същността на този нов подход е, че до избор на правителството се стигна преди всичко и основно чрез диалог между парламентарно представените партии.” Повтарям, диалог, уважаеми колеги, базиран на три съществени фактора първо, на зачитане и толерантност към позициите и идеите на другия; второ, на откритост и прозрачност на водените преговори; трето, на търпение в търсенето на разумните компромиси в полза на държавата и нейния народ, а не в битката за тесния партиен или личен интерес. Коректно ще бъде да отбележа, че основната роля в реализацията на този нов подход на политически диалог и търсене на разбирателство бе на партията мандатоносител. Не мога да не отбележа обаче, колеги, че по време на съвместната ни дейност между правителствената коалиция и подкрепящите правителството политически сили се проявиха и някои недобри примери за начини на вземане на решения, които не са в духа и влизат в противоречие с този приветстван, не само от мен, нов подход. Ще посоча само два примера. Първи пример. Това е приемането на промените в Закона за данъка върху физическите лица, с който на практика се възстанови старата практика за отсъствие на необлагаем минимум. Тук не говоря за същността на решението. Като икономист напълно разбирам икономическата логика на вносителите – като е плосък данък, то този данък да бъде в чист вид плосък, като за тази цел се премахне общо-взето икономически нескопосаният опит на предишното правителство да заобиколи и да се опита да въведе необлагаем минимум. Не става дума за това. Става дума за това, че една от първите законодателни промени бе в областта на данъчното законодателство, независимо че в постигнатото Споразумение и в Програмната декларация за подкрепа на правителството е записано, цитирам: „Запазване на равнищата на данъчното облагане”. И още, цитирам: „Детайлен икономически анализ и обществен дебат за цялостната данъчна политика”. Очевидно е, че приемането на промените в Закона за облагане на физическите лица са в противоречие с тези текстове, записани в Споразумението и в Декларацията за подкрепа, и водят не само по пътя на нарушението, но и до самото обезсмисляне на постигнатите договорености. Вторият пример е свързан със скоростните промени в законодателството относно пенсионните фондове. В какво е проблемът? Във всеки случай не е в това, че вносителите на Законопроекта непрекъснато го обосновават с въпроса: какво лошо има в това, че сме дали на хората правото на избор в кой фонд да се осигуряват? Разбира се, че няма нищо лошо. АБВ дори е за още по-голямо разширяване на правото на избор. Нашето неодобрение идва не от същността на промените, а от начина, по който бяха приети тези промени, и то основно по две причини. Първата причина е от чисто управленска гледна точка. Когато предстои реформа в цяла една система, каквато е пенсионната, никога никога не се правят промени само в отделен неин елемент, без да е постигната функционална обвързаност с останалите елементи на системата, иначе системата се дебалансира и всяка следваща промяна в нея трябва да се съобразява с параметрите на извършената предишна промяна. Реформата на една система, която се прави на парче, трудно може да бъде успешна реформа като цяло. Втората причина на нашето неодобрение отново е свързана с начина, по който бяха извършени тези законодателни промени. За този начин се изговори много от различни политически сили. Мога да добавя само, че в Парламентарната група на АБВ научихме за предстоящите промени в последния момент, когато вече въпросът бе предрешен. Това едва ли може да се определи като добър пример за партньорски отношения и взаимодействие, а още по-малко за диалогичност между партньорите. Ако първият от посочените примери води до обезсмисляне на постигнатите договорености, то вторият пример води и до неприятното ерозиране на основата на доверието и лоялността между партньорите. Дълбоко се надявам, че посочените примери са единични и незлонамерено направени, че те не са резултат на отказ от новия подход в политическите взаимоотношения, за който говорих, а са продукт на допуснати грешки в изграждането и развитието между политическите сили на коалиционното партньорство и партньорството за подкрепа на правителството. Увереност за това ми дава поредица от други позитивни примери за колегиалност в партньорството, както и например ще спомена проведеното вчера първо заседание за Втората сесия на Председателския съвет на посочените политически сили, което премина в един изключително конструктивен диалог и дух на толерантност при всички обсъждани въпроси. споменавайки неколкократно думата „толерантност”, се чувствам морално задължен да изкажа съпричастността на Парламентарната група на АБВ, а съм убеден, и на останалите колеги от парламента, към мъката и възмущението на гражданите на Франция и на всички свободно мислещи хора по света. Атентатът срещу парижкия седмичник „Шарли ебдо” е типичен израз на пълното отсъствие на толерантност и търпимост от един етнос и от една религия към различния друг етнос, религия, култура и бит. За съжаление, колеги, през изминалия сезон в парламентарната зала, а и извън нея, се чуха някои се чуха някои изказвания от парламентаристи, които трудно могат да бъдат свързани с изискванията и разбиранията за толерантност към различния етнос, различната религия, различната култура, различния език и начин на живот. Това не е добър знак за обществото, не е добър знак към спокойствието и сигурността в ежедневието на хората, не е добър знак въобще за обществения и за политическия живот в страната, както и за сигурността на държавата не говори добре и за самия парламент. Мисля, че случаят „Шарли ебдо” е силен пример до какво може да доведе това отсъствие на толерантност. Уважаеми колеги, убеден съм, че ще проявим политическа и държавническа мъдрост, ако през новия парламентарен сезон в парламентарната зала отсъстват изказвания в този дух, като по този начин ние ще проявим своята толерантност към различията в етнос, религия, език, бит и култура не само в парламента,

„ДОКЛАД по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 454-01-43, внесен от Михаил Миков и група народни представители на 14 ноември 2014 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 17 декември 2014 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване с вносител Михаил Миков и група народни представители. На заседанието присъстваха: госпожа Смела Нинева – началник отдел в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика, госпожа Петя Малакова – държавен експерт в дирекция „Трудово право,

Законопроектът бе представен от народния представител Георги Гьоков от Парламентарната група БСП лява България. Със законопроекта се предлага: запазване на условията за пенсиониране през 2015 г. на на нивото на възрастта и осигурителния стаж през 2014 г.; създаване на възможност за ранно пенсиониране с намален размер на пенсията; завишаване на коефициента при определяне на пенсията за лицата, придобили право на пенсия за навършена възраст и изискуем осигурителен стаж, но продължили да работят. Вносителите подчертават, че предложенията са мотивирани от средната продължителност на живота в България, която е със 7 години по-ниска от средното равнище в Европейския съюз, както и от затруднения достъп до пенсионната система. Те изтъкват, че законопроектът няма да доведе до негативни последствия върху финансовата устойчивост на пенсионната система и се аргументират с налична дългосрочна актюерска прогноза, изготвена от Националния предходен подобен законопроект. Министерството на труда и социалната политика не подкрепя законопроекта и счита, че предложенията за промени, включени в законопроекта, е по-добре да се разискват в контекста на цялостната концепция за промени в пенсионната система. Изразено е становище относно предложението за отпускане на пенсии в намален размер, като отстъпление от ангажиментите на България за ограничаване на ранното пенсиониране. По отношение на предложението за въвеждане на гъвкави условия за пенсиониране от Националния осигурителен институт за коректно предлаганото намаление от 0,4% от размерът на пенсиите за всеки недостигащ месец. Но същевременно данните сочат, че промяната през 2015 г. би струвала на бюджета 80 млн. лева повече разходи за пенсии, което е направено при разчет за около 34 000 лица, които биха се възползвали от този режим за гъвкави условия за пенсиониране. От Парламентарната група на ДПС считат, че в много европейски страни има различни форми на гъвкавото пенсиониране. Проблемът е, че в България ранното пенсиониране е силно застъпено в националното законодателство. От друга страна, това е добра основа за търсене на най-добрата форма за изпълнение на всички препоръки на Европейската комисия относно пенсионната реформа. Дискусията по тези въпроси следва да продължи до обединяване около най-добрия за нашата страна модел. В рамките на заседание

След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 4 гласа, „против” – няма, и „въздържали се” – 13 гласа, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 454-01-43, внесен от Михаил Миков и група народни представители на 14 ноември 2014 г.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР Откривам дебатите. От името на вносителите? Заповядайте, госпожо Нинова. Господин Председател, уважаеми колеги, да е честита, здрава и спорна 2015 година! От БСП лява България започваме тази календарна година и тази сесия на парламента с предложение за Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Тези предложения отразяват наше последователно виждане какви промени са необходими в пенсионното законодателство. Основно в този законопроект предложенията ни са две. Първото е да се замразят стажът и възрастта за пенсиониране такива, каквито бяха през 2014 г. Аргументите ни: в последните години постоянно увеличаваме стажа и възрастта за пенсиониране, което постави едно поколение пред голямо изпитание, а в резултат не доведе до подобряване, стабилизиране състоянието на системата и подобряване на дефицита в НОИ. Освен този аргумент представяме и аргумента, че в България работещите реално се пенсионират по-късно в сравнение с преобладаващата част от страните в Европейския съюз. След 2012 г. тази разлика започва да става особено осезаема и по-конкретно реалната възраст, на която се пенсионират хората в България е 64 години и пет месеца за мъжете и 61 години и три месеца за жените. Трябва да имаме предвид и факта, че в България продължителността на живота е по-кратка, отколкото в Европейския съюз, с около пет години по последни данни, с които разполагаме. За мъжете тя е 70,62 години, а за жените 77,55 години. Второто ни предложение е за така нареченото „гъвкаво ранно пенсиониране”. Данните на Евростат по този въпрос сочат, че повече от половин милион българи между 54 и 64 години са икономически неактивни през 2013 г. Това са хора в предпенсионна възраст, които поради тази възраст не могат да намерят работа, не подлежат на преквалификация или програмите за преквалификация не ги обхващат и те остават без никакъв доход. Законопроектът ни предвижда да се направи комбинация между недостиг на възраст и осигурителен стаж в размер общо на 24 месеца и възможност да се получи по-ниска пенсия по желание на този човек, ако реши да се пенсионира, с 0,4 на сто за за всеки нестигащ месец, като това общо може да достигне до намаление на пенсията с до 9,6 на сто. За да сме аргументирани пред Вас в предишния мандат, когато предложихме същия законопроект, поискахме актюерските разчети от Националния осигурителен институт, за да видим как би се отразило това на финансовото състояние на НОИ, изобщо на системата и колко лица би обхванал такъв законопроект.

По наши данни това са около три хиляди души и допълнителните средства, които са необходими, тогава изчислявани за 2014 г., са около 5,9 млн. лв. Втората група са лицата, които имат достатъчен осигурителен стаж, но нямат възраст за пенсиониране. Това са допълнителен брой, приблизителен на нови пенсии около десет хиляди и биха стрували на бюджета 24,6 млн. лв. Третата група лица са такива, на които не достига стаж и възраст, взети заедно. Трудно се прогнозира каква е тази група, защото липсват данни за осигурителната история на тези лица, но общо оценката на Националния осигурителен институт за ефекта от тези мерки е: би засегнал между 13 и 15 хиляди души и изисква допълнителен ресурс за 2015 г. от 30,5 млн. лв. Отново обръщам внимание, че по тази т. 2 намалената пенсия ще се получава, евентуално ако приемем тези промени, до края на живота с 0,4% на месец. За пореден път се обръщаме към Вас, да приемем този законопроект. Още повече че това е разговор за новата година, с който приключихме старата година и старата сесия. Този разговор ни предстои, този дебат ни предстои и решенията по тези въпроси ни предстоят. Те са очаквани от гражданите на България и са от заявената от всички нас пенсионна реформа, обхващат, както виждате, сериозен брой хора и решават поне два въпроса. На хората, на които не им достига възраст и стаж, това дава възможност да придобият право на пенсиониране по-рано, без да ощетяват бюджета на НОИ, а от там и държавния бюджет, по изчисление на НОИ и на държавните институции. Даваме им възможност да имат един нормален доход в предпенсионна възраст. Другият въпрос – за замразяването на стажа и възрастта, дава възможност на сериозна част от българските граждани да придобият право на пенсия през 2015 г. с отхвърляне от наша страна на двата Ви основни аргументи. Това че Европейският съюз изисква от нас да няма такава възможност казах Ви, числата, по които се вижда, че условията за пенсиониране в България са по-лоши от тези в Европейския съюз. И другият Ваш аргумент срещу нашия законопроект, изразен и в Комисията, беше за недостига на средства в НОИ. Ние сме Ви предоставили алтернативно предложение за набавяне на средства в НОИ, които не биха ощетили неговия бюджет. Това е предложението ни за увеличаването на максималния праг на осигурителните вноски. освен политическата ни позиция, която винаги е била последователна по тези два въпроса от БСП лява България, имаме своите икономически, финансови, социални и човешки аргументи тези две предложения да бъдат подкрепени от Вас. Благодаря. Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова. Преди да дам думата за изказване, позволете да Ви запозная с времето, с което разполагат парламентарните групи:

Имате думата за изказвания. Пръв се записа господин Чуколов от Парламентарната група на Политическа партия Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Председател! Отново обсъждаме какво се случва в пенсионната система в България и отново вижте как се получава

ал. 8 – този член, който дава предимство на опозицията един път в месеца да внесе свой закон. Допускането на този законопроект в залата става по този начин. След малко, в 11,30 ч. ще има почивка – дали ще сме дошли до гласуване или няма да има гласуване, така си остават нещата. А законът всъщност регулира какво се случва в пенсионната система. Този проблем засяга 2 милиона и 200 хиляди българи. Голяма част от тези хора – да, те гласуват. Може би и Вие по време на кампанията, както и ние от „Атака”, сте се срещали с тях, обсъждали сте какви са предложенията на съответните партии относно пенсионната реформа, как да се направи така, че пенсиите да бъдат по-високи, старините на хората съответно да бъдат по-хубави. Сега по някакъв начин се случва така, че ето, този закон влиза в пленарната зала. Ние го обсъждаме, естествено, че трябва да го обсъждаме. Отсега казвам, че ние от Партия „Атака” ще подкрепим колегите от БСП. Да, това е една малка крачка в правилната посока, но все пак е крачка в тази посока. А трябва да се върви в тази посока. Досега какво означаваше пенсионна Вдигане на възрастта за пенсиониране. Това всъщност наричаме „пенсионна реформа”. Колегите от БСП дават сравнение с това какво е положението в Европа. Да Ви кажа, ние малко по-широко гледаме на това – гледаме какво е положението и в Африка.

Сега разбирам, изслушах внимателно думите на председателя на Социалната комисия господин Адемов – Комисията не подкрепя на този етап законопроекта, защото да се изработи цялостна концепция. Правилно, така трябва да бъде. Кой изработва тази концепция? Днес сутринта на Председателския съвет разбрах, че тази необявена форма, която явно съществува в българския политически живот четиристранка или съвет на партиите и коалициите в управляващото мнозинство, тези четири парламентарни групи се събират и обсъждат нещо, стигат до даден извод, поставят си някакви срокове, някакви намерения, останалите опозиционни партии естествено не знаем. Затова ще отворя една скоба. На Председателски съвет поисках от председателката Цачева поне да ни информира какво се случва на тези тайни сбирки, които си правите и организирате. Поне да знаем, защото – ето, Социалната комисия гласува „против” този закон, защото той не пасва на рамката, която е зададена на тази четиристранка. Реформата, която трябва да се направи в пенсионната система, по никакъв начин не трябва да бъде за сметка на българския пенсионер. Как ще го мислим, как ще го правим – това е нашата задача, но не трябва да се увеличава отново възрастта за пенсиониране и другите показатели, които ще доведат до спад в стандарта на живот на българските пенсионери. Пак Ви казвам, ние дължим на тези хора страшно много. Казвал съм го от тази трибуна много пъти и ще продължа да го казвам – тези хора са построили тази България, която 25 години, а и в момента се разграбва, разграбва, разграбва. Те с очите си виждат това, което са съградили, как изчезва.

български граждани, както казах. Не трябва по никакъв начин да омаловажаваме това. Изгответе концепции! Нека да направим така, нека да направим това, което всички останали държави от соцлагера свършиха. Няма Няма такива мизерни пенсии при тях. В Африка има държави, в които има по-високи пенсии, отколкото в България. Навсякъде успяват да се справят с това, а ние тук в тази малка България, да кажем, че не можем да се справим, просто е обида и за нас като народни представители и въобще за целия български народ, че не е избрал 240 човека в това Народно събрание, които да решат съдбата на другите стотици-хиляди. Това е нашето мнение от „Атака”. Пак казвам, ще гласуваме „за” това, което предлагат колегите от БСП. Това е една малка крачка в правилната посока. Но това, което ние имаме да Ви кажем, е, че трябва да вървим със смели крачки в тази посока, да направим така, че тези хора да посрещнат достойно старините си. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми господин Чуколов. Реплики? Няма. За следващо изказване – народният представител Георги Гьоков.

Когато става въпрос за проблема със застаряващото население в България, пък в Европа и в света, най-често даваното решение е за увеличаване на пенсионната възраст. Според мен обаче най-вероятният резултат от подобно решение е засилване на неравенството между бедни и богати. Това не е само според мен, а е становище и на водещи икономисти. списание „Економист” представители на по-бедните прослойки от обществото по ред причини не учат в колежи и университети, респективно работят повече време в сравнение с по богатите и живеят по-кратко. Пак според данни на световни проучвания, това означава по-малко време живот като пенсионери. А ние по всички социални и здравни показатели сме твърдо на последно място в Европейския съюз: най-лошото и скъпо здравеопазване, най ниските заплати, най-ниските пенсии, и още много „най-”, само че все в отрицателна посока. В тези тежки времена много теми потъват в политическо говорене, въпреки че са необходими незабавни действия в посока на облекчаване на хората. Една такава тема е пенсионната реформа. Припомнете си пенсионната реформа на десните, която стартира преди повече от 15 години. Тя преследва стабилизирането на системата за сметка на правата на осигурените и всички действия са подчинени единствено на фискалната й стабилност, а не на адекватността на обезщетенията и пенсиите. От 2000-та до 2009-ата година възрастта на мъжете се увеличи с три години, осигурителният стаж – с 12 години. При жените възрастта са увеличи с пет години, а осигурителният стаж – с 9 години. Толкава стръмно увеличение за период период от 9 години няма никъде в Европа! Едно поколение българи вече го изстрада и трудно би приело ново увеличаване на стаж и възраст. Въпреки заявените намерения до края на месец март или пък до средата на 2015 г. да да има ясна и цялостна визия как ще се развива пенсионната система, стана ясно, че управляващите от четворната коалиция нямат такава. Ясно го показахте, господа управляващи, с приемането на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г., където липсват и наченки за някакви дългосрочни политики. Станахме свидетели на частични и в по-голямата си част хаотични действия, зад които отново прозира философията на Дянков за абсолютизирането на фискалната и макроикономическата стабилност за сметка на най-уязвимите групи от населението.

В пенсионната сфера отново на гърба на най-масовата категория – третата, продължавате да се упражнявате в реформи. Защо оставихте непроменени условията за първа и втора категория труд и за работещите в силовите ведомства?! Може би, за да си осигурите социалния мир?! Сътворихте и скандал – предколедно пенсионната система бе разтърсена от изненадващи предложения за промени между първо и второ четене на бюджета на държавното обществено осигуряване. Визирам промените в Кодекса за социално осигуряване, с които практически ликвидирате втория стълб в пенсионната система и целите единствено да национализирате натрупаните в универсалните пенсионни фондове 7, 8 млрд. лв. Вярно е, че след сериозен опозиционен и обществен натиск замразихте възрастта за пенсиониране на 60 години и 8 месеца за жените и на 63 години и 8 месеца за мъжете, но поради другите скандални предложения някак си встрани от общественото внимание остана увеличаването на изискуемия за пенсиониране трудов стаж на работещите при трета категория труд. За всички е видно, че ускоряването на пенсионната реформа в края на 2011 г. чрез едновременно увеличаване на пенсионната възраст и необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия ограничиха значително достъпа до пенсионната система.

Като резултат, работещите в България реално се пенсионират по-късно в сравнение с преобладаващата част от страните в Европейския съюз. Тази разлика започва да става все по-осезаема от началото на 2012 г., за което причина е по-високият изискуем осигурителен стаж. Средната възраст, на която хората в България се пенсионират към края на 2013 г., е 64 години и 5 месеца за мъжете и 61 години и 3 месеца за жените и е значително по-висока от средната за Европейския съюз, където за мъжете тя е 61 години и 7 месеца, а за жените – 61 години и 3 месеца. Следователно сега, замразявайки възрастта, но увеличавайки изискуемия за пенсиониране стаж, Вие отново покачвате реалната средна възраст, на която се пенсионират българите. Когато говорим за възрастта за пенсиониране, трябва да се има предвид и средната продължителност на живота. Продължителността на живота в Европейския съюз категорично е нараснала в сравнение с 90-те години на миналия век, но съществените различия между страните се запазват. Средната продължителност на живота в 28-те страни от Европейския съюз е 79,2 години, което е с 5,1 години повече, отколкото през 90-те години. Сигурно се досещате, че страните с най-голяма продължителност на живота в Европейския съюз са Испания, Италия, Франция и Германия. Разбира се, се досещате, че България заедно с Румъния, Латвия и Литва сме на опашката със средна продължителност на живота под 75 години.

Запазва се тенденцията жените в Европейския съюз да живеят по-дълго от мъжете. Продължителността на живота при жените е 82,2 години, а при мъжете – 76,1 години. Къде сме ние? Ами, на 83 то място в света! Изчислената средна продължителност на живота в България е 73,84 години. За мъжете тя е 70,24, а за жените е 77,65 години или простичко казано, хората в България живеят с 5,36 години по-малко от средното равнище в Европейския съюз. След всички тези факти, а аз мога да изреждам и още, е ясно, че е необходимо да спрем всички необмислени, немотивирани, неконсенсусни и неприемливи мерки в системата, които водят до сериозни напрежения в обществото! моите колеги – вносители на Законопроекта за изменение допълнение на Кодекса за социално осигуряване, ясно съзнаваме сложната политико-икономическа ситуация в страната, важността от продължаване на реформите в пенсионната система и ключовото им значение за българите и за българската икономика.

до разглеждането на различните варианти за пенсионна реформа и приемане на най-приемливия за обществото вариант, който да бъде прилаган в бъдеще, без значение коя политическа формация е на власт. Заедно да изградим концепция за пенсионната система, която да гарантира осигурителните права на гражданите и да повишава качеството на осигурителната защита, и то така, че пенсионното осигуряване да не генерира бедност и социално изключване, а да осигурява достоен живот на хората в пенсионна възраст, а не мизерно съществуване. Задавам Ви въпроса: възможно ли е да направите поне една реформа, която да не е жестока за хората?! Така стигам до втората страна от нашето предложение – гъвкава форма на пенсиониране. Предложеният от нас законопроект предвижда да се даде възможност на хората, на които не достига осигурителен стаж и имат по-ниска възраст – в комбинация, тоест сборът им е до 24 месеца спрямо изискуемите условия за пенсиониране по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, да се пенсионират при по-лоши условия. По този начин ще се предостави възможност за избор на лицата, в това число на такива, които са дълготрайно безработни или по друга причина остават без работа и без право на парични обезщетения за безработица, да се пенсионират предсрочно, вместо да търсят варианти за получаване на други социални плащания, като инвалидни пенсии, социални помощи и така Затрудненият достъп до пенсионната система и неблагоприятните процеси на пазара на труда допринасят за значителен контингент от работна сила в предпенсионна възраст, който няма никаква алтернатива и остава без работа. Наред с младежите, които стартират в трудовата си кариера, тези хора са едни от най-рисковите групи и най-засегнатите от безработицата. Статистиката, включително и Евростат показват, че повече от един милион българи между 55 и 64 години са били икономически неактивни през 2013 г., като по-голямата част от тях са били жени. Няма да са по-различни и данните за 2014 г. Темата „Безработица” е особено чувствителна за тях, тъй като останат ли без работа, трудно намират такава. Трудно стигат и до пенсия, тъй като условията за пенсиониране се затягат с всяка измината година. Тези хора не са търсени на пазара на труда и никой не би инвестирал в преквалификацията им, а са извървели достойно трудовия си път. Затова е необходимо чрез такава гъвкава форма за ранно пенсиониране да им дадем възможност да започнат да вземат пенсия по-рано и да водят нормален начин на живот. В законопроекта тези по-лоши условия са отразени като намален размер на пенсията. Предлагаме размерът на предсрочната пенсия да се определя по формулата за нормалната пенсия, като за всеки месец, недостигащ до навършването на стандартната възраст или стаж, намалението да бъде с 0,4 на сто, като по този начин максималното намаление на пенсията може да достигне до 9,6%. Предложението е коректно, защото изчисленията за коригиращия коефициент са съобразени със средната продължителност на получаване на пенсиите и времето за възстановяването на тези предсрочни разходи в бюджета на а от актюерска гледна точка размерът на намалението с 0,4% за всеки недостигащ месец също е коректно, тъй като общата сума на пенсиите, които би получавало лицето да края на живота си в случай на пенсиониране при навършване на законовата пенсионна възраст и в случай на пенсиониране с две години по-рано, но с намален размер, е приблизително еднаква при предвиденото намаление. Предложението ни има и финансова, и икономическа логика. Практиката показва, че подобни възможности има в частните пенсионни фондове. Образно казано, това е като отпускане на кредит на траншове в продължение на две години, който след това се изплаща чрез удръжки от пенсията. Ако се направят най-прости и общи разчети на намалението на размера на пенсията при сегашната очаквана продължителност на живота в България, ще стане ясно, че частен пенсионен фонд вероятно би предложил съвсем малко по-неизгодни условия. Точните първоначални разходи, без да са драматично големи, са трудно прогнозируеми. Но като цяло, предвид увеличаването на продължителността на живота, тази мярка би имала в средносрочен план практически нулев бюджетен ефект, допълнителната социална полза от нея, освен в предоставянето на възможност за избор на бъдещи пенсионери, е и по-бързото освобождаване на работни места за младите. Късното пенсиониране отчасти облекчава натиска върху пенсионната система, но, от друга страна, то задържа по-дълго работни места, които иначе по естествен начин биха се освободили за следващите поколения. Всичко това може да се мотивира и с това, че че се подпомага младежката заетост и в бъдеще се предотвратява натискът върху пенсионната, социалната и другите публични системи, като тези сега млади хора ще разчитат на социално подпомагане, поради това че няма да им стига стаж за пенсиониране. Ясно е също, че лицата, които ще се възползват от гъвкавата форма на пенсиониране, няма да го направят поради факта, че искат да получават намалена пенсия през целия си живот, а защото на пазара на труда липсва заетост за хората в предпенсионна възраст. Ще припомня, че такава подобна възможност за гъвкаво пенсиониране с намален размер на пенсията беше въведена в средата на 1990 г. за определени категории лица. Става въпрос за чл. 9 от отменения Закон за пенсиите, който просъществува около две години, след което беше отменен. В заключение – недопустимо е икономическите и финансови тежести да се стоварват най-вече върху най-уязвимата и бедна част от обществото – хората в предпенсионна възраст и пенсионерите, защото според Конституцията ни България е социална държава, а това предполага социалната справедливост и социалната отговорност да са в центъра на държавните политики. Това наложи ние от БСП като партия, сред чиито основополагащи ценности са равноправието, социалната справедливост и солидарност, да направим преглед на изискванията за придобиване на право на пенсия и да помислим за предоставяне на възможности за избор на лицата, които не отговарят на условията за пенсиониране, да се пенсионират преди установената пенсионна Убедеността ни е, че е необходима промяна в изискванията за придобиване правото на пенсия и въвеждане на нови, съобразени с продължителността на живота и състоянието на трудовия пазар, както и със здравословното състояние на българските граждани условия за пенсиониране. Не се обръщам към колегите от ГЕРБ и от Реформаторския блок, защото те са десни. Такава им е политиката и не очаквам да ме чуят. Обръщам се към колегите от останалите парламентарни групи демократичен център и на Патриотичния фронт – подкрепете законопроекта, хората го искат. Свалете тежестта на прехода от раменете на това поколение, които с лишения през годините на социализма гради България, а сега отново с лишения плаща успешността на прехода.

Няма желаещи. Други народни представители желаят ли да участват в дебата? Имате думата – госпожа Ангелова. След нея господин Енчев. Най-вероятно няма да остане време. предложения за промени в осигурителното законодателство не трябва да се водим само от популистки цели и деклариране на предизборни обещания с цел да се харесаме на българските избиратели. В случая не трябва да забравяме, че българската пенсионна система е изправена пред сериозни предизвикателства и трудности, възникнали в резултат на редица фактори като застаряване на населението, демографската криза и сериозния дефицит в пенсионния фонд. Тези фактори неминуемо оказват негативно влияние върху държавното обществено осигуряване и в частност върху пенсионната ни система. Също така не трябва да забравяме, че българската пенсионна система функционира на разходо-покривен принцип. Това означава, че с парите от осигуровките на работещите би трябвало да се покриват разходите за пенсия. Но на практика към момента приходите от вноски едвам покриват 50% от разходите за пенсии и недостигът се покрива всеки месец от държавния бюджет. Демографските тенденции, свързани със застаряване на населението, увеличаване на продължителността на живот и намаляване на хората в работоспособна възраст водят до негативни последици за социалното осигуряване, тъй като периодът за получаване на пенсия става все по-дълъг, а броят на лицата, които получават пенсия, все по-голям. Големият проблем на българската пенсионна система е свързан с нейната несигурност и нейната нестабилност. Затова тя се нуждае от финансова стабилност, която да доведе до увеличаване на приходите и ограничаване на разходите. Неслучайно през 2012 г. правителството на ГЕРБ прие промени в пенсионната система, за да стабилизираме системата и да намалим натиска върху осигурителната система. Няма как да получаваме високи пенсии без реформа в пенсионната система. промените в пенсионната система не трябва да се правят на парче, а именно тук днес ще пипнем нещо, утре – друго. Тези промени трябва да се правят в пакет, в цялост, както смятаме да направим през 2015 г. Едно от важните решения, което взе правителството в края на годината, подкрепено с консенсус, е до 31 март да се постигне дългосрочно решение по въпросите, свързани с увеличаването на възрастта за пенсиониране и с всички останали компоненти на пенсионната система, включително и въпроса за ранното пенсиониране на лицата. Идеята е да се търси съгласие не само от социалните партньори, но и от парламентарно представените политически партии. Целта е да се изработят дългосрочни и трайни решения на пенсионната система, които да бъдат защитени от последващи промени. Най-важното е да се постигне финансова стабилност и сигурност, да има яснота и предвидимост за настоящите и бъдещите пенсионери. И не на последно място да се постигне така мечтаната адекватност на получаваните пенсии. Ето защо считаме, че предложеният законопроект трябва да бъде обсъждан в контекста на всички останали предложения за промени в областта на пенсионната система. На следващо място, промените, които предлагат колегите от БСП в Кодекса за социално осигуряване, а именно замразяване на условията за пенсиониране по отношение на възрастта и стажа и разширяване възможностите за ранно пенсиониране при недостиг на 24 месеца осигурителен стаж и/или възраст по чл. 68, би довело на практика до допълнителни разходи в размер на около 80 млн. лв., които които средства не са предвидени и гласувани в Бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. Ние не подкрепяме идеята за въвеждане на ранно пенсиониране за лицата, работещи при условията на трета категория труд при недостигащ осигурителен стаж и/или възраст до 24 месеца. Основният проблем за големия дефицит на българската пенсионна система са твърде многото възможности, които дава българското законодателство за ранно пенсиониране. Препоръките на Европейската комисия и на Световната банка към България е да ограничим тези възможности за ранно пенсиониране и да не допускаме отваряне на вратата на нови случаи – това, което предлагате Вие. С това предложение на практика Вие разширявате ранното пенсиониране чрез даване възможност жените и мъжете в България, които работят при условията на трета категория труд, да се пенсионират две години по-рано. Нещо повече, давайки възможност за излизане по-рано в пенсия, практически предлагате Вие предлагате точно обратното – намаляване на пенсионната възраст. В мотивите посочвате, че предлаганите промени ще доведат до решаване проблема на дълготрайно безработните лица в предпенсионна възраст. Това е абсолютно неприемлив аргумент. Вместо да работят хората и да получават високи доходи, заплати, Вие умишлено ги тласкате да се пенсионират по-рано, да влязат в пенсионната система и до края на живота си да получават ниски пенсии. Тоест вместо да им предлагате работа, Вие им предлагате те да мизерстват. Смятам, че това е лицемерие спрямо българските граждани. Не на последно място искам да отбележа, че направените предложения не съответстват на основните препоръки на Европейската комисия за продължаване на реформата в пенсионната ни система, ограничаване най-вече на възможностите за ранно пенсиониране и недопускане на такива нови форми.

Уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Ангелова, извинявайте за репликата, но няма как да не я направя, защото ми стана ясно, че проблемите на пенсионната система са Ви ясни на Вас, на парламентарната група, само че ни ми стана ясно ясни ли са Ви проблемите на българите, на тези хора, които са в предпенсионна възраст, на които постоянно, от 15 години увеличаваме възрастта. И когато единственото въздействие върху пенсионната система е на входа и на изхода – най-вече на изхода, където го отнасят българските граждани. Няма да се съглася с Вас, че намаляваме намаляваме възрастта с гъвкавото пенсиониране. Първо, то няма никакъв бюджетен ефект – за ощетяване на бюджета. Второ, не е вярно, че е безпрецедентно, защото то

Така че заблуждавате хората – не е вярно това, че го няма. Има го в Европа. Когато единственото действие в пенсионната система е увеличаване на възрастта, е редно да се даде възможност на хората да могат да се пенсионират малко по-рано. по-рано. Казвате, че всичко се прави на парче. Да, вярно е – от 90-те години досега в пенсионната система всичко е на парче. Вие като част от управляващото мнозинство бихте ли казали кога, въпреки че декларирахте – до края на март или до средата на годината, ще има ясна визия за пенсионната реформа въобще като цяло и за пенсионната система?

ще ползвате ли? Заповядайте. уважаеми господин Гьоков, уважаеми колеги! Господин Гьоков, до болка са ми познати проблемите не само на българската пенсионна система, но и на българските граждани – както на настоящите, така и на бъдещите пенсионери. Да, ние декларираме, че през тази година, до 31 март ще изработим дълготрайни промени в пенсионната система – такива, че да не бъдат променяни, независимо кое правителство след това ще бъде на власт.

към министъра на труда и социалната политика? Нито едно предложение не беше изработено за тази една година, затова хората бяха в неведение. Те не знаеха как ще се пенсионират през 2015 г.

бъдат приети тези Ваши предложения, хората да получават ниски пенсии, защото по-малката възраст и по-малкият осигурителен стаж неминуемо водят до по-ниска пенсия. Аз не искам моята майка да получава ниска пенсия, не искам да мизерства, затова трябва да има промени в пенсионната система. Трябва да има реформа, за да можем всички да получаваме достойни европейски пенсии. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, сега ще прекъснем за почивка. Информирам Ви, че в Клуба на народния представител ще бъде открита фотоизложбата „Сто години българско кино”, която представя кадри от снимачния период на 100 емблематични заглавия на българското кино. Тя е посветена на 100-годишнината от премиерата на първия български игрален филм „Българан игрален филм „Българан е галант” на Васил Гендов. Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването на тази изложба.